mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručeno vam je Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnom poslaniku, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini, kao i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku.Na